Austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu erakorralist istungjärku, mille olen kokku kutsunud Eesti Vabariigi põhiseaduse § 68 ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 51 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse poolt taotletud ajal ja päevakorraga. Erakorralise istungjärgu päevakorras on 40 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Kaja Kallasele. Kõigepealt kohaloleku kontroll, palun!

Kohalolijaks on registreerinud 78 Riigikogu liiget, puudub 23. Istungjärk on otsustusvõimeline. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 52 kohaselt kehtestab erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku juhatuse ettepanekul Riigikogu poolthäälteenamusega. Juhatuse ettepanek erakorralise istungjärgu töö ajagraafiku kohta on töötada vaheajata kuni päevakorra ammendumiseni. Head kolleegid, kas me võime minna päevakorra kinnitamise juurde? Panen hääletusele Riigikogu juhatuse ettepaneku töö ajagraafiku kohta. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmetel on üle anda arupärimine regionaalminister Madis Kallasele. Vabariigi Valitsuse seaduse menetlemisel saime teada, et Madis Kallas – teadsime ka varem – regionaalministrina vastutab ka Eesti põllumajanduse eest. Lugupeetud regionaalminister! Eesti põllumehi on tänavu üksteise järel tabanud mitmed väga rasked probleemid, sest nii kevadiste öökülmade kui ka nüüd kevadsuvel pikalt valitsenud põua tõttu on saanud kahjustusi teraviljapõllud, rohumaad, taimede ja köögivilja kasvupinnad üle Eesti. Tulenevalt vähesest sademete hulgast on põllumaade rohu kasv olnud sel aastal äärmiselt tagasihoidlik ning enamus Eesti põllumehi said juba esimesest niitest kuni poole vähem silo kui möödunud aastal. Põuast tingitud kehv heinakasv on viinud loomasööda puuduseni ja selle kvaliteedi halvenemiseni. See on viinud loomakarjakasvatajad väga kriitilisse seisu. Ettevaatavalt võib tekkida probleeme ka sellega, kas üle talve loomasööta üldse jätkub. Sellepärast kutsumegi üles ja tahame saada küsimustele vastused regionaalministri käest. Mida kavatseb regionaalminister selle olukorraga ette võtta? Kas ta plaanib lähiajal selle küsimuse ka valitsusse viia? Me teame, et arupärimisele me niipea vastust ei saa, aga ma loodan, et selle signaali regionaalminister vähemalt siit saalist juba saab ja hakkab toimetama. Muidu võib juhtuda nii, et suures regionaalministeeriumi kokku pakkimise tuhinas ja sellises asendustegevuses kipuvad need sisulised tegevused ära ununema. Kutsume üles regionaalministrit Eesti põllumehi aitama, neile appi minema. Aitäh! Nii. Rohkem eelnõusid ja arupärimisi ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise ja juhatus otsustab selle edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Head kolleegid, asume nüüd tänase päevakorra juurde. Erakorralise istungjärgu päevakorras on 40 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Kaja Kallasele. Tutvustan teile selle menetlemise korda. Esmalt on umbusalduse algatajate esindaja sõnavõtt kuni 20 minutit, seejärel on peaministri sõnavõtt kuni 20 minutit. Iga Riigikogu liige saab esitada peaministrile kuni kaks küsimust. Pärast küsimustele vastamist avatakse läbirääkimised, kus võivad osaleda fraktsioonide esindajad, samuti peaminister, kui ta seda soovib. Esimesena saab sõna selle fraktsiooni esindaja, kelle liikmed on umbusalduse avaldamise algatajad. Läbirääkimiste lõppedes toimub hääletus. Peaministrile on avaldatud umbusaldust, kui selle poolt hääletab vähemalt 51 Riigikogu liiget.Palun liiget.Palun nüüd Riigikogu kõnetooli umbusalduse algatajate esindajana Riigikogu liikme Tanel Kiige. Palun!

Me oleme täna siin selleks, et arutada peaminister Kaja Kallase juhitava valitsuse poliitikat, tegemisi või tegematajätmisi, avalikku retoorikat

Meie hinnangul on Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsuskoalitsioon asunud ellu viima lühinägelikke ja perevaenulikke otsuseid, millest enne valimisi sõnagi ei räägitud.

peaminister Kaja Kallasele umbusalduse avaldamist vale ja valeliku poliitika, ebaväärika sõnakasutuse ning parlamendi tasalülitamise tõttu. Kindlasti on igal saadikul ja fraktsioonil mõnevõrra erinevaid

Esiteks, valitsus süvendab rahvastikukriisi. Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsuskoalitsioon käitus ja käitub laste ja perede suhtes sõna murdes ning õõnestab seeläbi riikliku perepoliitika usaldusväärsust. Vahetult enne Riigikogu valimisi tõsteti peretoetusi ja nüüd otsustas neid kahe kolmandiku ulatuses kattuv valitsus kärpida. Needsamad erakonnad, kes olid koalitsioonis, sama peaminister, kes oli valitsusjuht, sama sotsiaalkaitseminister, kes selle eelnõu siia tõi, mõtlesid ringi mõned kuud pärast Riigikogu valimisi. Riik ei saa nii toimida, eriti veel perepoliitika valdkonnas. Jah, praegu on löögi all lastega pered, lasterikkad pered. Homme võivad olla kärpimise ohvriks pensionärid, puuetega inimesed, muud haavatavad sihtrühmad kes iganes, kelle puhul otsustatakse, et senine poliitika on olnud liiga helde ja otsused on olnud liiga väljapressitud või mis need sõnastused on siin kõik olnud. Riik ei saa toimida nii, et täna ühe käega annan, homme teisega võtan. Eriti veel mitte nii, et enne valimisi tõstetakse toetusi ja valimiste ajal lubatakse neid veel suurendada, indekseerida – ma olen siin ette lugenud Eesti 200, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, aga ka Reformierakonna valimisplatvormi väljavõtteid, kus väga selgelt räägitakse lapsetoetuse tõstmisest ja suurendamisest, indekseerimisest, paljudest toredatest asjadest –, siis saab koalitsioon kokku ja otsustab: tühja nendest platvormidest, mis te neist loete, meil on parem plaan, me hakkame hoopis kärpima.

Aga tõsi on see, et ükski valitsuse osapool, mitte ükski, ei küsinud Riigikogu valimistel inimestelt mandaati laiaulatuslikeks maksutõusudeks, mis tabavad nüüd nii inimesi kui ka ettevõtjaid. Valitsuse poolt usaldushääletuste abil läbi surutud maksupakett halvendab väga selgelt Eesti majanduskeskkonda keset niigi keerulist kriisi ning lööb kõige valusamalt just neid madalapalgalisi, eakaid ja perekondi, kel on juba niigi väga raske igapäevaselt toime tulla. Võime olla täiesti kindlad – elementaarne majandusteooria ütleb seda –, et need maksutõusud süvendavad veelgi majanduslangust. Ja teisalt on ka koalitsiooni enda ministrid ja saadikud tunnistanud, et need suurendavad ühiskonna ebavõrdsust ja halvendavad tegelikult Eestimaa inimeste toimetulekut. Miks ei räägitud maksutõusudest enne valimisi? Keskerakond proovis rääkida, sotsid üht-teist rääkisid. Aga väga selgelt on välja öelnud peaminister, et sellest rääkimine poleks olnud populaarne.

Kolmas murekoht on tegelikult peaminister Kaja Kallase avalik retoorika. Kaja Kallas on võrrelnud opositsiooni Putini Venemaa,

Öeldakse, et staatus kohustab. Eesti Vabariigi peaminister ei ole ainult ühe erakonna esimees, ei ole ainult valitsuskoalitsiooni juht. Ta peab suhtuma kogu ühiskonda austavalt. Kahjuks on peaminister tõestanud, et ta seda ei soovi ega suuda. suuda. Argument, et keegi kuskil ütles ka või vaadake, mis te enne ütlesite – no hoolimata kogu austusest: kas see on tegelikult peaministrivääriline vastulause? Mitte see, kas mu tegevus on õige või mõistlik, vaid see, et kuskil keegi tegi ka nii. Ma arvan, et me õpetame juba lastele, et see ei ole mingi argument. Veel vähem saab see olla argument valitsusjuhi jaoks.

Olukorras, kus Riigikogu opositsioon kasutas seadusest tulenevaid võimalusi valitsuse poolt kiirustades parlamenti saadetud perevaenuliku poliitika ja maksutõusude takistamiseks,

On päris kindel, et sellised teguviisid toovad alati kaasa halvad tagajärjed. On lihtsalt aja küsimus, millal rollid vahetuvad, ja siis hakkavad teised näpuga järge ajama, et mida te tegite ja kuidas käitusite. Väga loodan, et Riigikohus toob selguse, mis on lubatud ja mis ei ole lubatud, aga minu jaoks on õiguslikust küsimusest olulisem sisuline ja poliitiline küsimus. Poliitika on kompromisside kunst ja kompromisse tuleb teha ka opositsiooniga. Ei ole nii, et koalitsioon võtab kõik. Eestis ei ole majoritaarset valimissüsteemi. Ka need 41 saadikut, kes kuuluvad opositsiooni, on saanud rahvalt mandaadi. Neid ei saa lihtsalt tasalülitada ja hääletustega vaigistada ning öelda, et meil on 60 häält, me teeme, mida me tahame. See ei ole demokraatia, isegi kui see võib enamusele sel hetkel nii tunduda. Kokkuvõtlikult on opositsioonisaadikud seda meelt, et Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsus surub kiirkorras läbi poliitikat, milleks pole rahvalt mandaati küsitud ega saadud ning mille pikaajalisi negatiivseid mõjusid ei ole isegi hinnatud. Mõjuanalüüse ei ole, mitme asja puhul lubatakse need teha mitme aasta pärast. Praegu teeme kärped ja maksutõusud ära, pärast analüüsime. Seda kõike tehakse olukorras, kus meil on sajandi väikseim sündimus ja laiaulatuslik majanduslangus, pidevalt tulevad teated koondamiste ja raskustes ettevõtete kohta. On ka kõrge inflatsioon, mis on olulisel määral vähendanud Eestimaa perede toimetulekut.

ka kõiki koalitsioonisaadikuid. Aitäh! Aitäh, Tanel Kiik! Järgnevalt ma palun Riigikogu kõnetooli peaminister Kaja Kallase. Palun!

aitäh selle eest, et oleme siin saanud minu valitsuse poliitikat arutada kaks ööpäeva järjest, kõike seda, mis me oleme teinud.

Martin Helme ütles, et see on pseudoteema, sellistel pseudoteemadel ei peaks rääkima. Ja nüüd on seda enam naljakas, et heidetakse ette, et me nende pseudoteemadega tegeleme.

ole neid otsuseid ka mitte kuhugi edasi lükata. Olen teie käest siit korduvalt küsinud: mis on alternatiiv? Kui me mööname, et meil on probleem, ja me saame kõik aru, et meil on probleem, siis on kaks valikut: kas me tegeleme selle probleemiga või me ei tegele selle probleemiga. Kui me otsustame selle probleemiga tegeleda, siis on küsimus: mis on välja pakutud alternatiivne lahendus? See, mida ma olen kuulnud opositsioonilt – ja meil on sadades sisse antud eelnõusid, mis suurendavad toetusi ja mis on muidugi väga kõrvupaitavad ja südantsoojendavad ettepanekud –,

aga sisemajanduse kogutoodangust 1% juurde maksab raha. See maksab raha, mis ei tule mitte ühegi välismaa onu taskust, vaid see tuleb meie enda maksumaksjate käest. Ja mul on hea meel, et Riigikogu neid olulisi otsuseid toetas. Veel on

kompromissidest. Me oleme istunud maas ja pakkunud kompromisse, aga kompromisse saab teha siis, kui eesmärk on ühine. Ma toon sellise näite. Meil on koalitsioonis väga erinevad vaated, kuidas riigieelarve korda saada, ja väga erinev tundlikkus erinevate maksude suhtes, aga meil on üks eesmärk. Eesmärk on see, et et riigi rahandus, riigieelarve peab saama korda. Siis on lihtne kompromissi teha. Käibemaks, mis on valus sotsiaaldemokraatide valijatele, tulumaks, mis on väga valus meie valijatele – aga me saame aru, et meil ei ole tegelikult teisi lahendusi, me peame tegema nii üht kui ka teist.

probleem, ja otsiksite lahendust – siis me saaksime kompromissi ka arutada. Kui eesmärk on üks, on kompromissid kerged. Kui eesmärk on erinev, siis kompromissi ei ole võimalik teha. Nüüd minu väljaütlemistest.

kuidas vähemus on endale võtnud õiguse otsustada – ja need näited on seotud nende nimedega, mis teile ei meeldi –, kuidas vähemus tegelikult tuli võimule. Ega see härrasmees Saksamaal ei saanud valimistel enamust, ta tegelikult ei võitnud neid valimisi. Ta ei saanud enamust, aga talle anti võimalus see valitsus moodustada ja selliselt võttis vähemus enda kätte õiguse otsustada enamuse üle. Meil on Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb seda, et Riigikogu võtab otsuseid vastu poolthäälte enamusega. See tähendab seda, et sul peab olema enamus. See tähendab, et enamus otsustab demokraatias. Täpselt niimoodi see põhiseaduses kirjas on ja see on põhiseaduspärane. Ma ei mäleta mitte ühtegi korda, korda, kui teie olite valitsuses, kus te oleksite öelnud: "Oi, teil on probleem pensionisüsteemi lõhkumisega. Kas me leiame siin mingi kompromissi, kas me istuks maha?" Ei olnud ju seda. Martin Helme ütles rahandusministrina Eesti Panga seminaril: "Kuulge, keegi tahab siin veel midagi arutada. Võib-olla ei ole aru saadud, et me oleme kõik ära otsustanud ja nii on. Harjuge ära!" Niimoodi ütles tol korral rahandusminister. Keegi ei tulnud selle peale, et äkki peaks

amet. Veel kord, igal juhul suur aitäh kõikidele nende suurte otsuste eest! Ma tean, et need on olnud rasked ööd. Aga veel kord aitäh!

2022. aasta oktoober ja on näha, et riigieelarvesse tuleb üle miljardi miinust. Infotunnis küsitakse selle kohta: kust see raha tuleb, kas plaanite makse tõsta?

Aitäh! Peretoetused on endiselt ülihelded ja need on suuremad kui 2022. aastal. Kui inimesed said 2022. aastal hakkama, siis nüüd, kui see toetus on tõusnud, saavad nad kindlasti hakkama, eriti olukorras, kus inflatsioon on alla minemas ja on sellel aastal kuskil 9%. Inimeste ostujõud on reaalselt suurenemas. Nüüd abieluvõrdsuse, abielureferendumi kohta. Ma sain anda lubadusi ainult selle kohta, mis tollel hetkel oli. Tõesti, meie ei lubanud seda, et abieluvõrdsus kui selline tuleb, meie rääkisime kooseluseaduse rakendusaktidest. Me oleme aga koalitsioonis, koalitsioonis tehakse kompromisse. Mina kuulasin väga selgelt koalitsioonipartnerite argumente ja tõesti on mõistlik see teema lõplikult lahendada, nii et ei oleks enam mingit järgmist sammu, et teie teie peaksite võitlema selle vastu ja meie peaksime võitlema selle poolt. Teeme selle asja ära, kõigil on võrdsed õigused ja meil on rahu majas. Nüüd, et maksud ei tõuse – loomulikult ma sain anda lubadusi ainult selle valitsuse kohta, mis parasjagu oli ja kus me olime väga

oleks olnud Martin Helme EKRE peaministrina siin, siis kas tema oleks saanud anda lubaduse, et

Enne valimisi ei lubanud mitte keegi vihakõneseadust, ometigi on vihakõneseaduse eelnõu nüüd valitsuse poolt menetlusse antud. Täna ähvardas õiguskomisjoni esimees siitsamast Riigikogu puldist Riigikogu liikmeid, et me sügisel teile veel näitame. Kas see ongi teie uus poliitkultuur: valetamine, ähvardamine?

lugupeetud eesistuja! Lugupeetav peaminister! Te teatavasti samastasite opositsiooni taktika Venemaa taktikaga ning Hitleri parteitaktikaga. Ajaloolasena ma võin öelda, et need on väga ebaadekvaatsed võrdlused. Aga oluline on see, et need indikeerivad teie suhtumist opositsiooni: te ei käsitle opositsiooni mitte partnerina, isegi mitte poliitilise vastasena, vaid verivaenlasena.

mis on olnud opositsioonile väga vastumeelsed. Samas, nagu te teate, on opositsioon sisse andnud üsna palju eelnõusid ja arupärimisi, mis tulevad sügisel menetlemisele. Nüüd ma küsin: missugune on teie plaan, kui te ikkagi peaministriks jääte – kas usaldushääletustega jätkata?

Rene Kokk, palun! Aitäh! Rahvasuus on teie valitsus saanud valede valitsuse nimetuse ja teie olete valede valitsuse valetav peaminister.

istungi juhataja! Hea peaminister! Ma võiksin teie käest küsida meie kiratseva Eesti majanduse kohta ja et miks väike Eesti on innovatsioonitegevuses Euroopa Liidu keskmike seas, aga ma seda ei tee, sest te vastaksite, et see ei puutu teisse ja küllap järgmine aasta läheb paremaks. Ma pigem küsin mõne etteheite kohta, mis on siiamaani vastamata jäänud. Postimehe juhtkiri on nimetanud teie koalitsiooni valetajate koalitsiooniks. Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov on teid isiklikult nimetanud valetajaks ja vassijaks.

Teil on praegu võimalus: vastake palun Postimehe juhtkirjale ja ka Õhtulehe peatoimetajale Martin Šmutovile, kas nad eksisid või ei eksinud, ja vabandage. Aitäh! Me vastasime. Kirjutasime selle kohta, et need faktid ümber lükata – tõesti, see süüdistus, mis Õhtulehe

Aitäh! 2019. aasta novembris ütlesite sellised sõnad: "Vaadates kõike seda, mida ta peaministrina on korda saatnud, siis [Jüri Ratas peaministrina] müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui ta saaks jätkata peaministrina, ja ma arvan, et see ei ole Eesti huvides." Eesti huvides." Vaadates kõike seda, mida teie olete teinud – meil Eestis pole enam demokraatiat, te olete kehtestanud diktatuuri, pole ka õigusriiki, te ainult valetate ja valetate –, ma küsin: kaua peab Eesti rahvas teie valesid ja terrorit veel kannatama? Aitäh! Kui te suudate kokku ajada enamuse, siis nii nagu põhiseadus ning Riigikogu töö‑ ja kodukord ütlevad, saate mulle avaldada umbusaldust. Uskuge mind, ma ei hoia sellest toolist kinni. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Kas te tõesti soovite, et teie lapselapsed elaksid perekonnas, kus on vanem nr 1 ja vanem nr 2? Mina soovin, et minu lapselapsed elaksid perekonnas, kus neid armastatakse, kus vanemad teineteist armastavad. Ma arvan, et see on kõige olulisem. Aitäh! Mina

loetud nädalad, siis lihtsalt Riigikogu ei oleks jõudnud [eelnõu] menetleda. Ma ei ole kordagi öelnud, et Nursipalu ei tule, mitte kordagi. Ma ütlesin, et me peame seda seadust muutma. Täpselt sellega läksime valimistele, täpselt seda nüüd tegime. Ja mul on hea meel tõdeda, et teie

Teie umbusaldamine. Aitäh! Hea peaminister! Kas te saate üldse aru, et teile esitati umbusaldusavaldus valeliku poliitika, ebaväärika sõnakasutuse ja parlamendi tasalülitamise tõttu? Selle asemel, et tulla ja normaalset juttu ajada, süüdistate te taas täpselt samamoodi, ründate opositsiooni nagu alati, valetate erinevate asjade kohta, kas või selle kohta, justkui me ei oleks

Andke andeks, kas te olete üldse adekvaatne? Kas te saate aru, mis istung siin toimub? Teie umbusaldamine. Aitäh! Mulle tundub, et teil on kõrvas mingi tõlge, mis muudab minu sõnad teie kõrvades ähvarduseks. Ei, ma ei ole teid kuidagi ähvardanud. Ja maksukoormus ei tõuse

sest andke andeks, aga te olete nagu vedelik, mis muudab kuju vastavalt anumale. Lubadused muutuvad kiiremini, kui me jõuame teie huultelt neid lugeda. Äkki on teil endal mingi lubadus, millest te püüate kinni pidada ja mis võiks kesta kauem kui pool aastat? Aitäh,

Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud peaminister! Tegelikult olete te ikka valetanud küll. Ma saan aru, et opositsioonipoliitikutele tuleb siin ikka vastu nina anda ja öelda, et nad ise tegid ja ise on, aga ka näiteks Mari-Liis Rüütsalu kirjutanud avaliku vastuse Kaja Kallase ebaõigete faktide ümberlükkamiseks 15.06. See oli selle infotunni põhjal, kui ma küsisin teie käest ajakirjandusväljaannete käibemaksu tõstmise kohta. Ta toob välja kaks aspekti, kus te ei ole tegelikult tõtt ja seetõttu on ka umbusaldusavaldus täna väga asjakohane. Te käitute praegu siin saalis võitja-võtab-kõik-mentaliteediga. Te ütlesite ka enne kõnes

Nii et veel kord: meie ei seo usaldusega mitte ühtegi eelnõu, kui opositsioon ei tee obstruktsiooni ja üritab leida lahendusi. Kalle Grünthal, palun! Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Alates sellest, kui te hakkasite Ma lõin huvi pärast lahti psühholoogia raamatu selle koha pealt, kus on kirjutatud sõna "nartsissism", ma vaatan, et need asjad langevad täiesti kokku. Neil on grandioosne enesehinnang, nad näitavad ennast väljapoole veatuna, neil puudub empaatiavõime. Nartsissid näevad teisi vaid iseenda pikendusena. Vajate tohutult austajaid, teil peab olema alati õigus, mitte kunagi te ei eksi, ja kui teete vea, on selles süüdi teised. Teil on igaks asjaks vabandus, teil on samuti igas asjas õigus. Kõige hullem on see, et nartsissismi ei saa ravida. Kas te saate aru, millele ma praegu vihjan?

ja teine oli saada 5. märtsil palju hääli? Kui see nii on, siis on see tegelikult ju võimu kuritarvitamine ja häälte ostmine. Aitäh!

Ometigi te kogu aeg ainult süüdistate opositsiooni, et opositsioon ei lase teil tööd teha. Kogu aeg on opositsioon süüdi. Peaministri [amet] eeldab ka vajadusel vastutuse võtmist. Teie ei ole seda kunagi teinud, te süüdistate kogu aeg kõiges kõiki teisi.

kõik valitsuse otsused meeldivad. Ma pole seda kordagi öelnud. Kui me olime opositsioonis, ei meeldinud ka meile väga paljud teie valitsuse tehtud otsused. Me kasutasime võimalust hääletada nende otsuste vastu

õiguste kohta referendumi [korraldamine], tegime ka obstruktsiooni. See on opositsiooni tööriist. Meie ei seo usaldusega mitte ühtegi asja, kui obstruktsiooni ei tehta. Nagu pensionisüsteemi lõhkumine, mille tõttu me tegime obstruktsiooni – te sidusite selle usaldusega. Jah, ma ei eelda mitte kuidagi, et teile peaksid kõik need otsused meeldima. Jaak Valge, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Küll oleks tore, kui te ka käituksite peaministri ametikoha vääriliselt. Praegu ma tahaksin seista rea Euroopa riikide eest, keda te solvasite, nimelt Horvaatia, Iirimaa, Slovakkia, Sloveenia, Rumeenia ja Šveitsi eest, kus viimase kümne aasta jooksul on olnud abieluteemalised referendumid, mis teie väite kohaselt on vähemusi vaenavad. Kas te tunnistate, et need ei olnud vähemusi vaenavad? Ja kui ei olnud, miks siis Eesti referendum peaks olema vähemusi vaenav? Nimelt, ma usun, et me veel näeme Eestis selleteemalist referendumit. Aitäh,

Täna on saanud järjekordselt kenasti tõestust teie üleolev, patroneeriv ja dotseeriv hoiak Riigikogu liikmete suhtes. Ma küsin konkreetse küsimuse ja lähtun teie enda väljaöeldust.

Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud peaminister! Kahtlemata on teil ja koalitsioonil suur mandaat. Mandaat võtta vastu otsuseid, mandaat teha valikuid, mis mõjutavad Eestimaa inimeste elu ja käekäiku.

Aga veel kord, teil on otsustusvõimalus olemas ja te peate selle eest ka vastutust kandma. Minu küsimus teile on see. Te olete viidanud väga palju sellele, et eelmised koalitsioonid on teid justkui pantvangi

veel ees? Aitäh, hea Riigikogu aseesimees! Hea peaminister! Ma siiralt loodan, et te teate, et ka Kagu-Eestis elavad inimesed. Näiteks Valgamaal on mediaanpalk 1104 eurot. Te tõstate käibemaksu, tulumaksu, tuleb veel automaks, kaotate mitmed erisused ja praegu kehtivad soodustused lastega peredele ning kavatsete kaotada eluasemelaenu intressidelt tagasimakstava tulumaksu. Ehk olete viinud Eesti olukorda, kus ettevõtetel, kohalikel omavalitsustel ja inimestel on meeletu inflatsiooni tingimustes väga keeruline. Mida te ütleksite neile inimestele, kes teenivad 1200-eurost palka ja hakkavad koguni kuus senti võitma tänu teie uuele süsteemile, mis nüüd öösel vastu võeti, aga hinnatõusud tegelikult ootavad veel ees? Aitäh!

See kõik kokku tähendab seda, et inimeste ostujõud kasvab kiiremini, kui hinnad kasvavad. Lisaks, maksuküüru kaotamine, mis tegelikult peaks ära võtma piiri sellelt, et paljud ettevõtjad ei taha palku tõsta, kuna inimesed seda [raha] kätte niikuinii ei saa, vaid see läheb maksudeks – kui

Aitäh! Lugupeetud istungi juhataja! Hea peaminister! See on minu arust väga hea võte, et iga koalitsiooni puhul saab eelmise koalitsiooni ajal välja öeldud lubaduste ja mõtete kohta alati

palun! Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Mul on selline küsimus. Kelle huvides te tegutsete, kui pangad saavad maksusoodustust, aga tavakodanike jaoks maksud tõusevad?

EKRE on teinud Riigikogus oleva maksupaketi kohta ettepaneku kehtestada Leedu eeskujul Eesti pankadele erakorraline ja ajutine maks netointressitulu pealt. See tooks meie kalkulatsioonide kohaselt riigieelarvesse 130–140 miljonit eurot aastas, enam-vähem täpselt selle summa, mida teie juhitud valitsus üritab praegu lastetoetuste vähendamisega eelarves kokku hoida. Minu küsimus teile on see: miks te ei kaalu tõsiselt seda ettepanekut? See ei ole selline suusoojaks tehtud ettepanek, see ei ole mingi ebarealistlik, populistlik ettepanek. See on täiesti sisuliselt läbi töötatud realistlik ettepanek, mis baseerub täpselt samal lahendusel, mida juba on Leedus kohaldatud.

See ei ole enam maksuseaduste eelnõu, need [muudatused] said vastu võetud. Lasterikkad pered ongi seaduse erilise kaitse all. Lasterikkad pered saavad väga heldeid toetusi, mida pangad ei saa.

2021. aastat vaja – ei rannakaitset, ei keskmaa õhutõrjet, ei elanikkonnakaitset. Puhas vale, et need on teie lubadused. Ei, need olid meie lubadused, mida te kõigele lisaks hakkasite Eestile kahjulikult ja kallilt nüüd täide viima, selle asemel et te oleks seda teinud palju varem, pidevalt ja kogu aeg. Mis puutub lubadusse, ei te ei lase EKRE-t võimule, siis see on eriti halb

ajakirjandusel ei tõuse? Ma tean, mis süüdistused ma siis oleksin saanud, kui ajakirjanduse [käibemaks] oleks alanenud. Siis oleks olnud süüdistused selle kohta, et me teeme ajakirjandusele kingitusi, et nad kajastaksid meid hästi. Seda, et ajakirjandus kajastaks meid kuidagi positiivselt, ei saa vist küll praegu kellelegi süüks panna.

Aitäh! Lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud peaminister! Mina tõesti ei tea, et ma ühtegi inimesesse kuidagi halvasti suhtuks, ikka heatahtlikult. Mida ma tahan teile öelda: te olete olukorras, kus üle poole eestlastest tunneb täna kurbust. Täna on neil matusepäev. Olete välja öelnud, et te olete uhke, et meie riik on jõudnud normaalsete riikide hulka. Ma täiesti sõbralikult annan teile mõista, et kõik need inimesed on ka teie inimesed ja selline pioneerlik positsioneerimine, et kusagil on õiged ja valed ning paremad riigid, kelle hulka meie peaksime ka kuuluma, ei ole küpse peaministri tunnus. Katsuge selle koha pealt järele jõuda. Aga ma tahan küsida

on parlamentaarne demokraatia selles võtmes, et kes iganes saab Riigikogus enamuse kokku, saab valitsuse moodustada. Nii et ei,

Võib-olla tuleb see teile üllatusena: tarkus on teid tükk aega taga ajanud, aga kahjuks ei ole kätte saanud, alustades elektrimolekulidest ja ja teie informatsioonist, et homod saavad lapsi, ja lõpetades sellega, et te olete oma pooleteistaastase valitsemisega Eesti majanduse täielikult tuksi keeranud

See on käpardlik juhtimine. Ma tean, et teil on plaanis minna Euroopa Komisjoni aseesimehe kohale. Misasja? See on informatsioon, mis on juba lekkinud, kullakene.

Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh! Austatud peaminister! Ma loodan, et ma ei kõla klounina ja ei kasuta Putini Venemaa või Hitleri Saksamaa võtteid, kui ma küsin, kas teile ei tundu, et meil on tänu valitsuse käitumisele tekkinud ühiskonnas absurdne, kui mitte öelda skisofreeniline olukord. Ilusate lubaduste asemel, mida koalitsioonierakonnad, kaasa arvatud Reformierakond, on heldelt enne valimisi jaganud, on tegelikult siia saali jõudnud hoopis teistsugused initsiatiivid. Pensionitõusu asemele on tulnud käibemaksumäära tõus, õpetajate palgatõusu asemele on tulnud tulumaksu tõus ning paremini suunatud ja vajaduspõhiste peretoetuste asemel on kärbitud paljulapseliste perede toetust. Kas teie arvates on selline käitumine õige, õiglane ja loogiline? Aitäh!

hoiate EKRE valitsusest eemal järgmised neli aastat. Aga tegelikult see ei sõltu ainult teist. Kõigepealt sõltub selline asjade kulg Eesti puhul ka välisoludest. Juhul kui tekib vajadus rahvusliku ühtsuse valitsuse moodustamiseks – ja seda me ei tea ette, te ju põletate praegu sildu kas te ei karda muutuda Anderseni muinasjutu kangelaseks, printsessiks herneteral? Aitäh, hea Maria Jufereva-Skuratovski, palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Te olete väga uhke selle üle, et Eesti teeb samu samme nagu Põhjamaades, näiteks

nii vanamoodsad, et valisime lineaarse tulumaksusüsteemi, mis tegelikult ei teeni meie huvisid, vaid vastupidi, tekitab suurema augu meie eelarvesse. Aitäh! Abieluvõrdsus puudutab inimeste põhiõigusi ja maksusüsteem on väga ideoloogiline küsimus. Ma olen lugenud argumente mõlemalt poolt ja ma suudan advokaadina argumenteerida mõlemalt poolt – miks astmeline tulumaks on hea ja miks ühetaoline tulumaks on hea. Lõpuks on need poliitilised valikud. See See ei ole küsimus selle kohta, mis on õige või mis on vale, vaid see on küsimus, mida keegi poliitiliselt toetab. Meie toetame ühtset süsteemi. Meie arvates on tugevamad argumendid need, mis on ühtlase, õiglase maksusüsteemi poolt.

Aitäh, austatud istungi juhataja! Austatud peaminister! Tuleb mõista, et kui meie seadusandjana ei saa oma tööd teha korrektselt ja kui seda võimalust valitsuse poolt ei pakuta, siis meie ebakvaliteetne töö tähendab seda, et me tekitame inimestele inimestele lisaprobleeme nendes valdkondades, mida me reguleerida üritame. Lisaks tekitame me lisakoormust kohtutele õigusselguse puudumise tõttu. Kolmandaks on tegelikult väga suur tõenäosus, et ühel või teisel moel hakkavad kõik need seadused meile Riigikokku tagasi tulema. Üheks järgmiseks heaks näiteks on seesama vaenukõne eelnõu. Tegelikult on täiesti arusaamatu, mida sellega

tänu sellele parem. Ma arvan, et selline koostöö võiks olla ka teiste eelnõude puhul: kus on puudusi, seal tuleb neid ühiselt likvideerida. Kindlasti pingutavad kõik ametnikud selle nimel, et eelnõudes ei ega vigasid, ja me teeme ise selle jaoks ka kõvasti tööd. Hea näide on seesama vaenukõne seadus, mis te välja tõite. Prokuratuur kirjutas meile

vastasite. Moonika Helme: "Öelge palun otse välja, kas Reformierakond hakkab ametlikult meil riigis makse tõstma ja tulevadki kinnisvara‑ ja automaks. Ma eeldan, et enne saabuvaid valimisi oleks väga oluline, kui te selle otse välja ütleksite, et inimesed teaksid." Kaja Kallas: "Me oleme kokku leppinud, et maksud ei tõuse, maksud ei muutu. See on lihtne vastus." Martin Helme avaldas selle suhtes kahtlust. See oli pikem jutt, ma ei hakka ette lugema. Teie vastasite: "Kuna te mõistate ainult lihtlauseid, siis kordan üle ja lugege mu huultelt: maksud ei tõuse. Punkt. Kas oli liiga keeruline? Maksud ei tõuse. Punkt." On täiesti selge, et küsimus ja vastus olid otseselt seotud valimistega. Niisiis te valetate. Ja sellel toredal mehel Saksamaal, nagu Hitleri kohta alles ütlesite, oli propagandameister Goebbels, kellele kuulub umbes selline ütlus, et jutus peab olema tõde vaid nii palju, et valed kokku siduda. (Juhataja helistab kella.) Teie jutus pole üldse tõde. Miks te valetate kogu aeg? Kui te nüüd ise uuesti loete seda teksti, mis te ette lugesite – kui ma ütlesin, et me oleme kokku leppinud, siis huvitav, kelle kohta ma sain 2022.

valimistel [hea] tulemuse, kas me saame ise sellise tulemuse, et saaksime valitsust moodustada, kellega me saaksime valitsust moodustada ja millised on erinevate erakondade põhimõtted. Kui ma ütlesin, et me oleme kokku leppinud, siis see tähendas, leppinud Isamaa ja sotsiaaldemokraatidega. Me leppisime kokku maksurahu, selle panime kirja ja sellest lähtusime. Selles valitsuses sellist kokkulepet ei ole, sellepärast et meil on tõesti vaja eelarvet täita. Andres

auditi kohta, mis ütleb selgelt, et Eesti jaoks on praegu ilmselt kõige kriitilisem perioodi 2014–2020 Euroopa Liidu struktuurivahendite kiire ja läbimõeldud kasutamine, sest vastasel juhul jääb raha lihtsalt kasutamata. Ja nüüd on aega jälle mööda läinud. Meil on ligikaudu 600 miljonit eurot struktuurivahendeid ehk tegelikult ei suudetud eelmine aasta nii palju isegi ära kasutada. Kuidas on meil sellega läinud? See on tegelikult väga selge võimalus ka enda majanduskeskkonda võimestada, millega meil on vältimatult vaja tegeleda. Kas me saame selle rahakasutusega hakkama ja läheb see ikka õigesse kohta? Aitäh! See on väga hea küsimus. Ma võin ajaga eksida, see oli vist ilmselt kaks nädalat tagasi, kui meil valitsuses oli arutelu just sellesama teema kohta: struktuurivahendid, Euroopa Liidu vahendid, nende kiire kasutuselevõtmine, millistes

õige. See oleks jabur, kui me jätaksime need fondid kasutamata. Või veelgi enam, kui me teeksime seda niimoodi vigaselt, et need rahad küsitakse hiljem kuidagi tagasi. Me oleme võtnud selle suure tähelepanu alla, et saada seda kiiremaks ja efektiivsemaks, ning oleme kokku leppinud erinevates sammudes ka valitsuse tasandil.

jõudnud sellisesse vasakliberaalsesse nihkesse, et ma ei tea, kas ja kuna on võimalik sellest välja tulla. Minu peamine etteheide on see, et sellest, mis on siin viimastel tundidel ja päevadel toimunud, ei olnud juttu enne valimisi. Ei olnud juttu ka siis, kui te

või majutusasutustele. Te ei rääkinud ka sellest, mis meid veel ees ootab. Seda ma tahakski teada: äkki te praegu olete valmis ütlema, mis hakkab sügisel eelarvega toimuma. Mis juhtub maamaksuga, automaksuga, plastikpakendimaksuga? Nendest me oleme üht-teist kuulnud, aga mitte lõplikult. Aitäh!

meil. Kuidas neid tehakse? Kas seal saab kõik ära rääkida? Ei saa. Kas enne valimisi on teada, kellega sa moodustad valitsuse, millised on kokkulepped? Ei ole võimalik teada, seda ei ole võimalik teada. Meil on esindusdemokraatia, kus valitakse inimesi otsustama

Minu küsimus on järgmine. Te olete väitnud ja väitsite ka täna, et perehüvitiste eelnõu pressiti vähemuse poolt välja eelmises koalitsioonis eelkõige Isamaa initsiatiivil.

eelmises koalitsioonis nõudis koalitsioonipartner Isamaa seda, aga teie seda ei soovinud. Ja nüüd minu küsimus. Täna te teatasite, et samasooliste abielu seadustamine ei olnud Reformierakonna soov praeguses koalitsioonis, vaid teie partnerite Eesti 200 ja sotside te läksite kompromissile partnerite survel ja nõudmisel. Kas te olete valmis ka samasooliste abielu seadust tagasi pöörama järgmises valitsuskoalitsioonis, kui järgmised partnerid seda soovivad? Aitäh! Esiteks, Riigikohus ei ole andnud sisulist hinnangut pensionisüsteemi lõhkumisele, vaid nemad hindavad ainult põhiseaduspärasust. Te teate seda väga hästi. Teiseks, ma ütlesin abieluvõrdsuse kohta

oma positsioone kaotamas. Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp näiteks sõnas, et hetkel on keeruline öelda midagi positiivset meie majanduse kohta, meil on vaja tõsta fookusesse majandusteemad ja vabaneda arusaamast, et kõik on hästi. Meie konkurentsivõime hakkas kasvama alates aastast 2019, kuid see on hakanud kukkuma aastast 2021,

ei ole selle konkreetse indeksiga tutvunud, kuigi ütleks, et 34. kohalt 33-ndale ei ole nii üüratu kukkumine. Aga loomulikult me peame tegelema majanduse konkurentsivõimega, mis on saanud löögi erinevate kriiside, eelkõige sõja tõttu. Kas need maksuteemad on konkreetselt majanduse soodustamiseks? Ei, need on riigieelarve kordategemiseks, mis on toimiva

majandust konkurentsivõimelisemaks muuta, aga mis on oluline praeguses olukorras, on julgeolek, sest ilma julgeolekuta ei ole ka mingist majandusest juttu. Kuna me oleme agressiivse naabri kõrval, siis on selge, et selline sõda meie naabri poolt mõjutab meid rohkem kui neid riike, kellel sellist naabrit ei ole. Sellepärast tulebki teha tööd, et meie julgeolek oleks tagatud. Siis julgevad ka investorid siia investeerida ja majanduse konkurentsivõime samuti tõuseb.

alamkategooriad: majanduse seisundi edetabelis oleme teie juhtimisel kukkunud kahe aastaga 29. kohalt 54. kohale, mis on täiesti katastroofiline langemine. Siin öeldakse lohutuseks, et ainult Lätil läheb veel halvemini – see on meie ainuke lohutus.

koalitsioonist välja visatakse, patud nende kaela nuheldakse ja võetakse uus koalitsioonipartner. Kas teil on see kuupäev ka juba paigas või ei ole? Aitäh! Ma ei ole kedagi süüdistanud. Ma ei tea, kuidas teie seda kuulete. Ja ma olen uhke selle üle, et me abieluvõrdsuse ära tegime.

mitte? Aitäh! Ma küsisin enne oma esimeses küsimuses, milline on valitsuse sõnum nendele inimestele, kes teenivad 1200 eurot. Te ütlesite, et inflatsioon on alanemas, aga ma lugesin tänast uudist, kus Eesti Panga värske prognoosi toob valitsuse maksutõus Eestile topeltsuure inflatsiooni. Müller selgitas veel, et suurem mõju on käibemaksu tõusul, mis toob kaasa kõrgemad hinnad ja kõrgemate hindade tõttu on oodata eratarbimise vähenemist. Lisaks ütlesite üheks argumendiks enne, et palgatõusud on suuremad kui Euroopas tervikuna. Ma ise olen ka tegelenud pereettevõtlusega.

aga pead tõstma kõigi [palka], siis selle tulemus … Tähendab, kui on kaks inimest ja sa pead hoopis ühe inimese palkama. Ma saan sellest absoluutselt aru. Seda tuleb ka silmas pidada, just sellise surve avaldamise puhul olukorras, kus ettevõtjad on need, kes peavad selle raha leidma.

Ma ei saanud päris täpselt aru, mis teie küsimus on, aga abielu on minu teada muidugi seotud armastusega. Vähemalt minul on niimoodi, et ma abiellusin armastusest. See See oli teie sissejuhatus. Aga mis puudutab maksumuudatusi – neid maksumuudatusi sai Riigikogu siin arutada tunde ja tunde ning need on ju vastu võetud.

Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Auväärt peaminister! Räägite, mis te räägite, aga nii palju valet ja vassimist kui viimaste valimiste ajal Reformierakonna poolt pole mitte kunagi valimistel Eesti Vabariigis varem olnud. Rahalise seisu teadmine

See on kõik vale ja vassimine. Ja nüüd te olete massiliselt usaldusega sidunud erinevaid eelnõusid, ka jällegi rekordiliselt palju. Öelge,

pärast usaldusega seotud seitsme eelnõu läbisurumist tundus mulle, et ekstra umbusalduse sisseandmine on lihtsalt absurdne. Seetõttu ma ei ühinenud, allkirja ei andnud, aga ma jälgisin kõike ekraani vahendusel. Ma pean ütlema, et teie ülbus ja häbematus on ikka maailmaklassis. See, kuidas te inimestele nähvate, kui halvasti te ütlete, kui üleolev te olete, on ennekuulmatu. Ma esitan teile lihtsa küsimuse. Kas te annate endale aru, et opositsiooni selja taga on umbes pool Eesti elektoraadist? Ka meil on mandaat, ka meil on toetajad, ka meie toetajad ootavad midagi. Palun tõmmake tagasi ja andke endale aru, et see ei ole teie riik ja kõik inimesed ei toeta teid. Kas te saite aru? Aitäh!

Eesti inimeste toetus. Minu meelest ongi positiivne, et Eestis on selline poliitiline süsteem: Riigikogus on kuus erakonda ja kõigil on oma elektoraat, oma toetajad. Selleks, et panna kokku valitsus, pead tegema kompromisse. See tähendab seda, et sa ei saa üks ühele suruda läbi oma programmi, vaid sa pead teistega

viite – selle oluline element on tegelikkuses lõpetada kahekõne Eesti ühiskonnaga. Ma jälgin seda väga murelikult. See ei ole omane kaasaegsele, küpsele Põhjala demokraatiale.

ettevõtlusorganisatsioonidega, ajakirjandusega? Miks te olete valitsuse ja kirikute koostöönõukogu laiali saatnud? Ja nõnda edasi ja nõnda edasi. Mu küsimus selles kontekstis, kui me vaatame … Ma ei aktsepteeri teie valitsuse poliitilist stiili, ammugi veel seda retoorikat. Siin on väga palju kõlanud sõna "valetamine". Aga ma ei aktsepteeri ka seda, et teie valitsusel puudub sisuliste Eesti probleemidega tegelemise agenda. Majanduskasv.

siis ma palusin Riigikogult võimalust tulla siia ette rääkima julgeolekupoliitilisest olukorrast. Kaitseminister oli ka, et rääkida otsustest, mis me oleme teinud. Ma mäletan neid süüdistusi, et ma olen tegemas neid otsuseid sellepärast, et juhtida tähelepanu millelegi muule. Kaitseministril ei lastud üldse sõna võtta, siin käis selline komejant. Aga tegelikkuses ma ei saa teile seda ette heita, kuna te ei teadnud kõike, mida meie teadsime. Mina olen küll lähtunud nendest nõuannetest, võtnud neid arvesse ja teinud ka kiiresti otsuseid, isegi kui

Te olete läbi surunud laiaulatusliku maksupaketi, mis suurendab ühiskondlikku ebavõrdsust ja halvendab kindlasti meie ettevõtluskeskkonda. Te olete eiranud erinevaid energiakriise

keset rahvastikukriisi peretoetuste tõstmine. Kas te olete tõesti kindel, et see on see viga, mille saab välja tuua selle kahe ja poole aasta kohta, ja kõik muu on tehtud õigesti? Aitäh! Ma olen siin teie ees, kuna teie tahate mind umbusaldada. Mulle tundub, et teie roll on välja tuua kõik minu vead, ja te ja te teete seda hästi, aga meil kõigil juhtub. Me mäletame ju ka seda Tervise[ameti] lao kobarkäki teemat: vaktsineerimise ja vaktsiinide teemat, vaktsiinilao teemasid. Me mäletame neid asju ka, aga kõigil juhtub ja antakse andeks. Aitäh! Tõnis Lukas, palun! Aitäh, juhataja! Lugupeetud peaminister! On vähe eeldusi arvata, et te teate täna seda, mida te teete homme. Ma küsin teie arvamust Signe Riisalo

ja taotlevad uut isikukoodi, et neid määratletaks ametlikult teisesoolisena, näiteks naist mehena ja meest naisena – anda neile õigus seda omatahtsi teha, ilma et

Kas selline soo muutmine omal algatusel igal hetkel peaks olema ühiskonna järgmine samm, mida astuda? Aitäh, juhataja! Austatud peaminister! Ma tänan teid teie ettekande ja vastuste eest! Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Nüüd avan läbirääkimised ja esimesena saab sõna selle fraktsiooni esindaja, kelle liikmed on umbusalduse avaldamise algatajateks.

See on teadlik valik. See ei ole niisama tekkinud, vaid see on koalitsiooni teadlik valik. Lisaks mainisid sa, et Reformierakond on enne valimisi rääkinud sellest, et eelarve on kehvas seisus. See pole minu arvates päris nii. Ma mäletan, kuidas toonane rahandusminister Annely Akkermann ütles, et eelarve on parimas korras

Selleks, et leida pool miljardit, tõuseb käibemaks, tõuseb tulumaks ja nii edasi. Umbusaldusavalduse tekstis on süüdistus, meie, opositsioonierakonnad, leiame, et sa pole küsinud ega saanud mandaati selleks, et maksureformi ellu viia. See on üks pool. Teine probleem on selles, mille jaoks on see maksureform mõeldud. Ka Andrus Ansipi valitsus ei olnud ju saanud mandaati maksureformi elluviimiseks, aga siis oli tegemist kriisiga ja käibemaksu tõus oli mõeldud selleks, et kriisist välja tulla. Mis juhtub aga praegu? Värskes Eesti Panga raportis me näeme, et kavandatav maksureform kiirendab inflatsiooni kaks korda, varastab Eesti SKP‑st järgmisel aastal 0,4%. Head kolleegid on siin küsinud ka värske raporti kohta, mis

See on jällegi teadlik valik. Käibemaksu kasvuga kaotavad just need inimesed, kes teenivad kõige vähem. Nemad kulutavad toidule suurema osa oma sissetulekust järgmise aasta inflatsioon on selle tulemusel kaks korda suurem, kui ta oleks võinud olla. Tulumaksuvaba [miinimumi] tõus jätab peaministrile 1000 eurot aastas rohkem Ja inimene, näiteks lasteaiakasvataja, kes teenib 1200 eurot, kaotab raha – ta kaotab neli eurot aastas.

Lasterikaste perede toetuse kärpimisega me saadame väga vale signaali riigi poolt. See on otsus, mis on vastu võetud eelmise parlamendi poolt sisuliselt ühehäälselt, ja me näitame, et inimene ei saa arvestada sellega, et riik ei vea teda alt. Sa mainisid, et eelmine istung oli väga pikk ja me saime sisulist debatti pidada. See kestis natuke üle ühe ööpäeva. Seitsme seaduse peale läks siis umbes 30 tundi – see ongi see parlamentaarne debatt, mis sinu arvates on piisav. Kui opositsioon taotleb põhjalikumat arutelu, siis tulevad võrdlused Putiniga, Hitleriga, KGB‑ga, klounid käisid läbi. Ma tahan tähelepanu juhtida asjaolule, et ei Hitler ega Putin ei olnud opositsioonisaadikud, nad tulid võimule koalitsioonis. Hitleri puhul näiteks oli valimistulemus 33%. Kuidas ta sai Saksamaa Saksamaa juhiks, kellel ei ole opositsiooni? Ta naeruvääristas opositsiooni, ta süüdistas neid selles, mida nad pole teinud, ta kirjutas seadused ümber. Ja ma väga loodan, et Eesti

Sellisel juhul ma väga loodan, et ka sina jagad minu usku Eesti demokraatiasse ja ka sina arvad, et põhjalikumast parlamentaarsest debatist võidavad kõik – võidab opositsioon, võidab koalitsioon ja võidab ka Eesti rahvas. Aitäh!

Proua peaminister nimetas seda naeruväärseks, et parlamendi opositsioon julgeb avaldada umbusaldust peaministrile, valitsusele. Tegelikult on see opositsiooni parlamentaarne tööriist, et anda hääl.

suruti eile pretsedenditu usaldushääletuste kompleksiga läbi süstemaatiline maksutõusude kaskaad. See hävitab Eesti maksukeskkonna

Lisaks halvendab see Eesti ettevõtete konkurentsivõimet, tõstes eriti just tööjõumakse ja dividendide makse. Selgelt ja süstemaatiliselt kahjustatakse Eesti investeerimiskeskkonda.

Ma ei saanud sellele vastust, peaminister eitas seda. Selle teemaga tuleb tegelikult hakata täiendavalt tegelema. Kolmas küsimus, mis on väga põhimõtteline,

Teine küsimus on valitsuse poliitiline stiil ehk käekiri: see ei ole niisuguses demokraatliku riigi küpses poliitilises keskkonnas vastuvõetav stiil. Millele ma tähelepanu juhin? Ma juhin tähelepanu sellele, et peaminister küll kinnitas minu küsimusele vastates, et kõneldakse kõigiga nii palju, kui on võimalik – peaminister vaatab oma asju praegu –, aga tegelikkuses on tõsiasjad paraku teised. Kaubandus-tööstuskoja president osundas sellele, et Eesti ettevõtlusringkond ei ole kahe kuu jooksul pääsenud tema majesteedi ehk rahandusministri juurde. Näete, ei võta vastu, pole aega.

mida parlamendi kodukord meile opositsiooniparteina ette näeb, on mõeldud selleks, et anda hääl nendele Eesti inimestele, kes ei ole rahul sellise poliitikaga, mida siit saalist enamushääletuse teerullimeetodil viljeletakse. Te sooviksite loomulikult, et Eesti oleks hääletus olekus, et ettevõtjad vaikiksid ja maksaksid täiendavaid makse. Et inimesed oleksid vait, et opositsioon oleks vait ega organiseeriks teile, nagu te ise ütlesite, naeruväärseid umbusaldusavaldusi. Aga me ei ole vait. Isamaa ei tagane. Me seisame nende poliitiliste seisukohtade eest, mida me peame mõistlikeks, ja me seisame ka Eesti poliitilise kultuuri eest.

Me kavatseme selgelt välja öelda, et selle valitsuse poliitiline käekiri on vastuvõetamatu. Ma kutsun siit puldist üles oluliselt, põhimõtteliselt muutma suhestumist Eesti ühiskonda ja taastama kahekõnet Eesti ühiskonnaga. Meil on väga palju keskseid probleeme, millega on Eesti riik ja Eesti rahvas silmitsi ja millega me peame tegelema. Kultuurisõdade siia importimine, vastandumise ülesehitamine ja sellise retoorika kasutamine, et parlamendi opositsioon on Putini Venemaa või Hitleri Saksamaa inimsusvastase ideoloogia käsilased – andke andeks,

Ma tungivalt palun teil teha proua peaministrile märkus selle tõttu, vaadake, mis ta praegugi teeb. Kogu Urmas Reinsalu kõne ajal, kõik need lugematud korrad, kui Urmas Reinsalu pöördus peaministri poole, tema näppis lihtsalt telefoni. Ma ei tea, mis ta seal teeb, kas mängib või ... Ta absoluutselt ei pööra tähelepanu Riigikogule, Riigikogu liikme sõnadele. See on ülim lugupidamatuse väljendus ja äärmiselt ebaviisakas ebaviisakas käitumine. Palun tehke peaministrile märkus, et nii ei ole sobilik, nii ei tohi Riigikogus käituda. Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Henn Põlluaasa. Hea Urmas Reinsalu, ma tänan teid!

Austatud Riigikogu aseesimees! Hea peaminister! Head kolleegid! Ma loodan, et mina ehk saan mingisugustki tähelepanu peaministrilt. Nüüd on tal jälle selline naeratus näol, aga peaministri nägu on siiski oluliselt tõsisem kui siia tulles oma kõnega, milles ei olnud absoluutselt vähimatki arusaama, miks ta siin on. Ta pidas pika kõne, milles süüdistas üliarrogantselt opositsiooni ja opositsiooni liikmeid igasuguses kompromisside mittepakkumises ja mitteotsimises ning valetas jätkuvalt kõikvõimalikel teemadel. Räägime kas või väidetest, justkui inimeste ostujõud kasvaks peale selliseid hirmsaid maksutõuse, kuidas inflatsioon väheneb ja nii edasi.

on. Sellest oli tingitud ka minu küsimus, et kas te saate aru, et teie vastu on esitatud umbusaldusavaldus valeliku poliitika, ebaväärika sõnakasutuse ja parlamendi tasalülitamise tõttu. Ei saanud ilmselt tõesti, aga ma loodan, et nüüd lõpuks … Näete, jälle näpib telefoni, selle asemel et teha tööd, kuulata saadikute juttu, mida on meil talle öelda ja mida on meil talle ette heita. See ei huvita teda ja see arrogants on täiesti olemuslik.Teie valetajate koalitsioon ja valetajate valitsuse valetaja peaminister, te armastate ju süüdistada opositsiooni selles, et meie tekitame mingisugust vastasseisu ja me ei ole koostöövalmid ja nii edasi, takistame teie tööd. Aga meenutage selle kevadistungjärgu esimest istungit, kui meile tuli peale valitsuse moodustamist tänane peaminister siia saali kõnet pidama. Mis ta ütles?

Ei mingit obstruktsiooni, [anname] kohe usaldushääletusega eelnõud sisse. Sellega ju tekitati kohe algusest peale konflikt. See ei ole opositsiooni süü, see on valetajate koalitsiooni süü. Siis imestate, miks meie ei ole alati kõigega nõus. Loomulikult ei ole kõigega nõus, eriti sellisel juhul,

mitmeid-mitmeid tunde arutada, rohkem kui terve ööpäeva pidada diskussiooni maksutõusude üle. Kuulge, andke andeks, kas seda nimetatakse diskussiooniks,

Nendest on 17 Reformierakonna poolt ja 14 Kaja Kallase valitsuste poolt. Kas te peate seda normaalseks? See on täiesti hullumeelne. See tähendab seda, et lihtsalt

maksutõusude kohta. Küsiti konkreetselt, kas Reformierakond kavatseb tõsta makse, [paluti] seda kohe enne valimisi

et ajakirjandus on pannud koalitsioonile ja valitsusele sellise valetajate koalitsiooni ja valetajate valitsuse nimetuse, sest tõde ei kuule siit ka mitte vägisi.

See on lihtsalt uskumatu, mis toimub. Aga te olete õnnelikud sellepärast, et saite jälle opositsioonist üle rullida, saite jälle valitseda. Ma saan Ma saan aru, et Reformierakonnale loomulikult meeldib, kui neil on niivõrd tore Eesti 200, kes on alati kõigega nõus. Paistab, et sotsid on täpselt samasugused. Loomulikult sobib see olukord neile, loomulikult see toob naeru näole, aga Eesti riigile ja rahvale, parlamentarismile mõjub see täiesti hukutavalt. Ma oleks lootnud, et kui esitatakse selliseid süüdistusi, siis peaminister otsib lepitust, püüab selgitada ja vabandada, aga selle asemel hüpatakse lihtsalt arrogantselt jälle opositsioonile kaela – vaadake, mis te ise teete. Ja vaadake nüüd! Ma ei tea, kas ta kuulis poolt sõnagi kõigest sellest, millest ma rääkisin. Teda lihtsalt ei huvita. Aga meid ei huvita selline valitsus.

palun lisaaega. Ma palun lisaaega. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Hea peaminister! Hea välisminister! saa väga tihti Mart Helmega nõustuda, küll aga tõesti – nii nagu ka peaminister seekord lausus –, Mart Helme ütles otse ja ausalt välja, et see umbusaldus ei ole mitte kuidagi sisuline. Olukorras, kus viimase 24 tunni jooksul on valitsust usaldatud päris mitme eelnõu ei ole see midagi muud kui järjekordne opositsiooni näitemäng. Nendes küsimustes ja sõnavõttudes oli nii mitmeid valeväiteid ja eksitusi, et ma proovin mõned ära klaarida, ja eeskätt rääkida meie enda teemadest.

Esimese töönädala jooksul ei lasknud opositsioon parlamendil sisuliselt isegi mitte päevakorda kinnitada. Tänaseks on opositsioon andnud üle mitusada eelnõu ja arupärimist, mida on tegelikult rohkem, kui eelmise nelja aasta jooksul kokku siin parlamendis üle anti.

probleemid ja mured ning tegelikku muret tuleb otsida kuskilt mujalt. Sinna ma soovin ka oma kõnega jõuda. Küll aga klaariks ära mõned valeväited ja faktid, mis siin mitu korda kõlasid. Väga kahju

Teine asi, mis siin mitmeid kordi kõlas – kuidas Reformierakond või praegune valitsus ei rääkinud asjadest nii, nagu on. Me oleme kogu aeg rääkinud asjadest nii, nagu on. Juba tükk aega enne valimisi ütlesime, et tegelikult on riigi rahanduslik olukord keerulises seisus. Enne valimisi küsisime mandaati kolmele põhilisele teemale. Me soovisime panustada senisest rohkem riigikaitsesse: 3% sisemajanduse kogutoodangust. Seda me ka koos koalitsioonipartneritega kokku leppisime. See tähendab näitekscircanelja aasta jooksul täiendavalt miljardit eurot vahendeid juurde ja see tuleb teha maksude maksude tõusuga. See ei saa tulla tuleviku arvel. See tuleb ühiskonna ühisest panustamisest, sest riigikaitset me soovime kõik, ja need maksutõusud on ühes suures osas riigikaitsesse panustamiseks. Teine teema, mis me lubasime, oli maksusüsteemi kordategemine ja selle vildaka maksukäki või maksuküüru ärakaotamine. Jah, see on seesama maksuküür, mis tegelikult sööb ära, nii nagu mitu korda on öeldud, õpetajate, päästjate, politseinike, tublide töökate keskklassi inimeste palgast väga suure osa ja palgatõusust lausa üle kolmandiku. See oli meie soov, selles me suutsime koalitsioonipartneritega kokku leppida. Kolmas asi, mida me olime algusest peale öelnud – me soovime hakata korda tegema riigi rahandust. Väga imelik on kuulata opositsiooni etteheiteid. Ma väga hästi mäletan, et kui hakkas võimule tulema Kaja Kallase esimene valitsus, leidsime me eest selle, mida me kahtlustasime – suurusjärgus miljardi euro suuruse eelarveaugu, mis oli EKREIKE rahandusministri Martin Helme poolt tol hetkel kokku pandud hüpoteetiliste kärbetega, mida mitte kunagi ei plaanitud ega sisustatud. Me hakkasime seda eelarvepositsiooni samm-sammult parandama, jõudsime eelarve puudujäägiga kuni Siis tuli täiemahuline sõda Ukrainas. Nii nagu ka peaminister ütles, me oleme teinud mitu täiendavat rahaeraldist selleks, et Eesti kaitsevõimet tugevdada ja Ukrainat aidata. Tõesti, me oleme täiendavalt panustanud kõigepealt miljardi ja tulevikus soovime [panustada] miljardi veel. Sellest tulenevalt ongi ongi riigi rahaline seis täna natukene keerulisem ja selleks on vaja neid maksutõuse, et esiteks tugevdada meie riigi kaitsevõimet, meie julgeolekut, ja teiseks teha pikemas plaanis riigi rahandus korda, et me ei jätaks üle üle jõu elamise kulusid enda laste ja lastelaste kanda. See ei saa olla valik, mida ükski mõistlik riigimees saaks teha, et me lihtsalt elame täna üle jõu oma laste arvelt. Ja kui siin on räägitud, et need maksutõusud, või ütleme, maksupoliitika on kuidagi ebaõiglane ja suunatud ainult rikastele, siis vastupidi, tegelikult on Kaja Kallase mitmed valitsused samm-sammult teinud neid maksumuudatusi, et tegelikult et tegelikult toetada kõigepealt vähem teenivaid inimesi – neid, kes on kõige suuremas riskis. Kõigepealt tegime me tulumaksuvabaks keskmise pensioni. Kõige suuremas vaesusriskis on üksi elavad pensionärid. Siis me samamoodi tõstsime tulumaksuvaba miinimumi 500 eurolt 654-le, mis aitab just vähem teenivaid inimesi. Järgmine loogiline samm, nagu sai öeldud, on tegelikult sellesama maksuküüru kaotamine, mis jätab rohkem raha kätte 1200 ja rohkem eurot teenivale inimesele. See on meie keskklass, needsamad inimesed, kellest ma enne rääkisin.

eelnõusid menetleda nii nagu kord ja kohus. Me soovime, et poliitiline kultuur paraneks, aga tõesti, see peab algama igaühest endast. Meie oleme seda valmis tegema. Meie oleme valmis, et me saaksime sügisel kõiki eelnõusid menetleda nii nagu kord ja kohus. Ma tegelikult kutsun üles kogu Riigikogu

Reformierakondlased on väga osavad tegema selliseid torkeid, et ajada omavahel tülli opositsioonierakondi, opositsioonifraktsioone. Ma tõepoolest ei toetanud umbusalduse avaldamist sellisel moel ja sellisel ajal,

ei kanna vilja. Samuti on lihtsalt tülgastav kuulata seda valet, mida nad korrutavad kogu aeg, nagu meie oleksime jätnud mingi müstilise eelarveaugu. Jätke ometi järele, see auk on teie peas. Täitke see auk ükskord millegagi ära ja lõpetage see jutt. See ei vasta ju tõele. See on just see, millest me teile kogu aeg räägime, et te valetate. Ärge valetage, valel on lühikesed jalad.Lõpetuseks tahan ma veel öelda seda. Kui ta mainib siin, et me ei saa jätta võlgasid oma lastele ja lastelastele, siis kallid sõbrad – te võtsite suurperetoetuse praegu ära, aga neid lapsi ja lapselapsi, kellele võlgasid jätta, ei saa meil selle moega olema, nii et tulge mõistusele ka selle koha pealt. Jah. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Protseduuriline küsimus, Valdo Randpere, palun! Aitäh, lugupeetud koosoleku juhataja! Mul on tõesti küsimus teile. Kas mina mäletan valesti

Mina ei oska küll midagi muud sellest välja lugeda kui täpselt seda, mida ta ütles. Kas ma mäletan õigesti? Aitäh! See ei ole protseduuriline küsimus. Tanel Kiik, palun, protseduuriline küsimus! Austatud Riigikogu aseesimees! Tänane päev või õigemini eilne koos tänasega on toonud igasuguseid ootamatusi ja üks istungjärk on järgnenud teisele. Ma nüüd vaatan, valitsuse looži on hakanud inimesi lisanduma, tervitan välisministrit. Igaks juhuks küsin, kas meil on alust arvata, et on tulemas veel üks erakorraline istungjärk. Kas poole tunni pärast saame taas koguneda või on see lihtsalt selline solidaarsusavaldus? Äkki saaks selle info? Austatud

ja poliitiline kriis Eestis jätkub. See ei ole asjakohane, see ei ole mõistlik. Kindlasti peavad kõik pingutama selle lahendamise nimel. Paraku tuleb neid kommentaare kuulates nentida, et see umbusaldusavaldus tõenäoliselt ei jää viimaseks. Mul on ettepanek asuda umbusaldushääletuse protseduuri juurde.

äkki ma olen mõne informatsiooni maha maganud. Kas siia on ilmunud härra Tsahkna selleks, et ka talle saaks umbusaldust avaldada? Ma arvan, et ma oleksin seda kohe nõus tegema. Ma Valitsuse loožis võivad valitsuse liikmed istuda, see ei ole kuidagi keelatud. Rohkem ei ole protseduurilisi küsimusi, seega alustame hääletuse ettevalmistamist.

Head ametikaaslased! Me ei saa hääletuse juurde minna, kui see lärm saalis jätkub, nii et ma palun saalis vaikust. Aitäh! Panen hääletusele umbusalduse avaldamise peaminister Kaja Kallasele. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Kiik!